председателят на комисията господин Рамадан Аталай да ни запознае с доклада. Заповядайте, уважаеми господин Аталай. Имате думата. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, веднага след избирането на комисията започнахме работа, за да сме в крак с всичко онова, което изисква обществото, включително за да можем да подкрепим правителството във връзка с приемането на неотложните мерки.

внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова, Рамадан Аталай и Христо Бисеров на 18 юни 2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-1, внесен от Делян Добрев, Искра Искренова и Ивайло Московски на 22 май 2013 г. На заседание, проведено на 19 юни 2013 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-23, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова, Рамадан Аталай и Христо Бисеров на 18 юни 2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-1, внесен от Делян Добрев, Искра Искренова и Ивайло Московски на 22 май 2013 г.

Иван Хиновски и Христо Казанджиев – експерти в областта на енергетиката, същевременно председател и съпредседател на Българския енергиен форум; и Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-23, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова, Рамадан Аталай и Христо Бисеров, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев посочи, законодателните промени са резултат не само от търсенето на устойчивост и прозрачност при управлението на енергийния сектор и определянето на цените на енергията, но и от препоръките, изложени в доклада от проверката на Европейската комисия от месец април - май 2013 г. Със законопроекта се предлагат мерки, свързани с оздравяването на енергийния сектор и отражението, което тези мерки ще имат върху потребителите. Измененията са свързани със: - подобряване обективността, ефективността и прозрачността на регулаторната рамка при определянето на цените на енергията и разходите на енергийните дружества; управление на електроенергийната система и възможности за временно ограничаване на производството на енергия, когато съществува риск за нея; - намаляване на количеството мощности за студен резерв, като се предвижда договорирането на необходимите мощности да се осъществява чрез тръжни процедури за постигане на на оптимизация на разходите на системата; - изискване енергията, произведена от заводски централи, да се потребява първо за нуждите на предприятието, към което е и остатъкът да се изкупува от оператора; промени в образуването на съществуващите добавки в цената на електроенергията; - постигане на по-висока сигурност на доставките и избягване на кръстосано субсидиране, доставчикът от последна инстанция ще доставя на клиентите си енергия, закупена само от обществения доставчик, тоест от Националната електрическа компания; разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото, да се разпределят само на вътрешния пазар; енергията за износ няма да съдържа в стойността си добавките за зелена и кафява енергия, както и невъзстановяемите разходи; приходите от продажбата на квоти на парникови газове да се използват за покриване на разходи, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници. Рамадан Аталай заяви, че енергетиката е сериозен сектор и трябва да се внимава, когато се правят промени в него, тъй като ако се наруши балансът, последствията са сериозни за крайния потребител. Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Анжела Тонева посочи, че измененията отразяват това, което е необходимо, за да се промени ценообразуването, като допълни министъра на икономиката и енергетиката по отношение на търговеца от последна инстанция, удължаването на срока на втория регулаторен период и търговете за студен резерв. Народният представител Явор Куюмджиев подчерта, че законопроектът е необходим с оглед ситуацията в страната и наближаващата дата 1 юли, когато трябва да се намали цената на енергията, но подчерта, че приемането на закони не трябва да се извършва в съкратени срокове. Той добави, че направените изменения ще подобрят работата на енергийния сектор, като отправи въпрос какво се случва с приключването на първия регулаторен период, как ще се отчете и кога ще стартира вторият регулаторен период и има ли противоречие с европейското законодателство удължаването на срока на първия период. Народният представител Красимир Янков обърна внимание, че съгласно предлаганата т. 9 в чл. 21, ал. 1 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определя за всеки ценови период пределна стойност пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв, въз основа на тръжна процедура. По сега действащия Закон за енергетиката, електроенергийният системен оператор е имал право да прави търгове за студен резерв. В законопроекта обаче се предлага, ДКЕВР да регулира цената по тези процедури. Посочи за пример ТЕЦ Варна и предположи, че при така предложените текстове няма да има икономическа изгода за производителите. Според него проблемът не е в търга за разполагаемост, а в самата разполагаемост. Според председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране удължаването на ценовия период произтича от наредбата. Регулаторният период е между три и пет години. Тя посочи, че петгодишният период е доста дълъг и се отразява най-вече върху електроразпределителните дружества. Периодът може да се удължава или цените да се преизчислят в началото или в края на периода. Удължаването на регулаторния период е залегнало в § 13 и § 14 от законопроекта.

Как ще се отрази това на централи, които произвеждат енергия по комбиниран способ, като например „Топлофикация – София”? Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обърна внимание, че в резултат на законово изискване, разликата между пазарната и преференциалната цена се заплаща от всички потребители. Предложените текстове продължават тази практика, но добавките се преразпределят от преноса в основната цена. Колкото до „Топлофикация – София”, има инвестиционна програма за достигане изискванията за високоефективно комбинирано производство, която е до 2015 г. До приключване изпълнението на програмата, няма да има промяна в метода на определяне на цената за електрическата и топлинната енергия. Народният представител Рамадан Аталай заяви, че с махането на добавката не се намалява цената за крайния потребител, а само се облекчава износа на енергия. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-1, внесен от Делян Добрев, Искра Искренова и Ивайло Московски, министърът на икономиката и енергетиката обърна внимание, че § 3, т. 2 от него противоречи на чл. 81, ал. 2 от Конституцията. Народният представител Явор Куюмджиев заяви, че законопроектът следва да бъде отхвърлен, тъй като вносителите му не са го представили и не са обяснили неговата цел. Той посочи, че най-важното в момента е намаляването и задържането на цената на тока, а не преструктурирането на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по енергетика предлага на Народното събрание: 1. Да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-23, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова,

2. Да не се приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-1, внесен от Делян Добрев, Искра Искренова и Ивайло Московски на 22 май 2013 г. Становището на комисията е гласувано

на вносителите. Кой от името на вносителите ще представи законопроекта? Заповядайте, господин Куюмджиев. Имате думата.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Вече от един месец работи това Народно събрание – днес е точно първият месец, откакто се заклехме. През цялото време се занимаваме с енергетиката и с това как да направим достъпни цените на електричеството за българските граждани. След провала на управлението на ГЕРБ българската икономика и енергетика са в тежка криза.

задния десен ъгъл на Коалиция за България! ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: Липсата на компетентност, неадекватните управленски решение на предишните управляващи доведоха до срив в потреблението на електроенергия и хаос в енергийната система на страната, доведоха до дефицит в потреблението и спиране на износа. Грубата намеса в работата на независимия регулатор, в който за периода от три години и половина бяха сменени трима председатели – единият от които беше само за няколко дни, тоест, допълнително доведе до това, че така нареченият „независим регулатор” се превърна в политически придатък на една политическа партия. Предлаганите мерки в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката са в посока на решаване на повечето от предизвиканите от предишното управление проблеми. Те са общо в няколко посоки: първо – мерки за насърчаване на износа. Ще Ви припомня с няколко думи, че за първи път в историята си българската енергетика се превърна в транзитна за електричество от Румъния и Унгария, което се продаваше в традиционни наши пазари. Ние предлагаме няколко изменения в закона, които ще позволят да се постигне насърчаване на износа чрез отпадане от цената за пренос на добавките за кафява и зелена енергия, които ще се включат в цената на общата енергия за потреблението. Разчитаме, че тези мерки ще направят цената на българската електроенергия конкурентна и ще възстановят износа. Въвеждането на тези добавки в цената за пренос беше груба грешка от страна на преждеуправляващите и ярко доказателство за тяхната некомпетентност. Втората посока са мерки, които ще позволят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да запази, даже и да намали цената на електроенергията за битовите потребители. Това ще постигне като разходите за задължения към обществото на преференциалната цена да се покриват не само чрез цената за електричество, която плащат гражданите, а и чрез Фонда за енергийна ефективност. компания да изкупува електроенергията от всички производители в страната, като същевременно се дава възможност да бъдат изкупувани енергията от най-евтините държавни източници, тоест АЕЦ „Козлодуй” и ТЕЦ „Марица Изток 2”, по генерацията на топлофикационните дружества и заводските централи, ще бъдат изкупувани само, след като се задоволи потреблението на съответния източник. Третата група мерки са в посока на институционалното укрепване и връщане на доверието в ДКEВР. Трябва да разберем, че през последните години едно от ключовите неща, което успяха да сключат управляващите доскоро, е да се постигне тотална загуба на доверие във всички участници в системата начело с Комисията за енергийно и водно регулиране. Затова предложеният нов модел на ценообразуване и бързата подготовка на пакета от мерки, свързани с кризисната ситуация в енергетиката, дават надежда новата комисия да се превърне в истински независим национален регулатор, като отговорим на надеждите на българските граждани за честни, законни, балансирани пазарни механизми за защита на интересите на производителите и потребителите на електроенергия. Още няколко момента, които се бяха случили през годините, трябва да бъдат поправени. Този законопроект позволява това. това. Стигна се до там, че близо 60% от българските граждани станаха енергийно бедни. Чрез прилагането на целия пакет от мерки голяма

тази много важна крачка в завръщането на доверието на гражданите към институциите като цяло и към българската енергетика.

Откривам разискванията. Има ли желаещ да представи втория законопроект? Доколкото виждам, вдясно, където би трябвало да седят неговите вносители, няма никой. Има ли някой желаещ от вносителите да представи законопроекта Делян Добрев, госпожа Искренова и господин Московски? Не виждам. Откривам разискванията.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! министър! Днес се навършва един месец, откакто работи този Парламент. Гледайки тази зала, картината не е много хубава, но от работата и от решенията на този Парламент ще зависи в каква степен обществото ще има доверие към нас. Искам да припомня, че предходният Парламент завърши безславно своята работа поради това, че решенията, които бяха взети в тази зала, много ясно обслужваха определени бих казал корпоративни интереси, и в никакъв случай не бяха в полза на обществото и на отделния потребител. Ярък пример за това бяха всичките решения в енергетиката. Пред нас е първото изпитание с предложените промени в Закона за енергетиката. Сега много ясно трябва да покажем, че поставяйки от едната страна корпоративните интереси, интересите на силните структури и бизнеса в енергетиката, а от другата страна поставяйки интересите на отделния потребител, поставяйки интересите на обществото, това Народно събрание ще може да направи правилния избор. Аз се радвам, че в тези кратки срокове имаме възможност да гледаме промените в Закона за енергетиката. Има няколко неща, които се надявам, че ще подкрепим и те ще бъдат много ясен знак в тази посока, с ясното съзнание, че е много трудно когато се изправяш срещу такъв тип интереси, с ясното съзнание, че нещата не са станали досега, тъй като предходното правителство е избрало по-лесния път – да запази статуквото и да обслужва тези интереси. Искрено се надявам министърът на икономиката и енергетиката да устои на този натиск и да продължи с тези промени, които, надявам се, ще поставим със Закона за енергетиката. Ще дам два примера. Това, което правим като корекция в Закона за енергетиката, и предвиждането да се намалят мощностите за студен резерв, като се предвижда договорирането на необходимите мощности да се осъществява чрез задължителна тръжна процедура, оптимизира разходите в системата. Очакваният ефект само от тази мярка е в рамките на 160-200 млн. понижение на разходите в системата на енергетиката. Задължително електросистемният оператор ще трябва да прави търгове за студен резерв. Това е първа стъпка в гарантиране на прозрачност и равнопоставеност на участниците в системата на енергетиката. Изключително трудна е и другата стъпка, която правим с изменението на Закона за енергетиката – заводските централи. Знаете колко правителства, колко министри се огъваха по един или друг начин на натиска, който беше оказван в тази посока. С предложенията за изменения в този законопроект ние правим голяма крачка и там, като казваме, че преференциалната цена ще важи за това количество електроенергия, което е над необходимите за производствените нужди на съответните дружества. Тук въвеждаме една много решителна крачка и даваме много ясен знак. Надявам се, че народните представители ще подкрепят предложените изменения и допълнения в Закона за енергетиката. Бих искал българското общество да разчете много ясен знак за намеренията и за нашето желание това да бъде първа крачка в опита ни да въведем много ясни правила на прозрачност, много ясни принципи на работа на енергийната система от тук нататък, които ще имат само една цел – защита на крайния потребител и защита на обществения интерес. (Ръкопляскания

Днес заедно с Вас тези, които сме в залата, мисля, че ще направим първата крачка, за да отговорим на обществената реакция и необходимостта от демонстриране на воля Българският парламент да се грижи за гражданите на Република България и да търси механизми чрез законодателни промени за удовлетворяване на очакванията на хората. Припомням на всички ни, че не бе далеч периодът, в който българските граждани, българското общество размаха пръст на управляващите в предходния кабинет, защото те се бяха самозабравили и рефлексът на българския гражданин беше предизвикан от сметките за електрическа енергия в зимния период.

за да има възможност изпълнителната власт, заедно с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, да стигне до вече очакваните от обществото минус 5% в цената в следващия регулаторен период. Това са очакванията на българските граждани и ние като отговорна институция институция сме длъжни на хората, които са легитимният суверен – нашият работодател. Казвам го умишлено, защото вече няколко дни колегите от една парламентарна група отсъстват от работата на Българския парламент. Те не искат българските граждани да усетят, че има грижа за тях. Декларативно, на думи използват все пак българските медии, за да нагнетят, да деструктират, но всъщност в залата, където трябва да има дебат, ги няма. Гледайки предложенията за промени в закона всъщност трябва да си кажем и нещо повече.

от балкански, български лъв в мръсно коте. Всички се чудехме как развиващ се сектор в перспектива, с недостиг на електроенергия за Балканския полуостров, може да стигне до това положение. Оказа

своите грешки върху обикновените български граждани, върху всеки един от нас. Реакцията беше толкова силна, че те дори не изкараха целия си мандат, уважаеми колеги. Днес трябва да си го кажем – ако ние не сме прецизирали промените, които се предлагат, не се стигне до намаляване цената на електричеството за крайните потребители, ще има реакция. В работата на Комисията по енергетика, както чухте и от господин Аталай, аз имах конкретен въпрос както за конкретна точка, така и за самите предложения и чух отговора като гаранция и от министъра на икономиката и енергетиката, и от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – да, това са мерките, това ще доведе до намаляване на разходите,

във връзка с непрекъсваем процес на технологичното производство, използват като елемент на производството и производство на електроенергия,

Тук е ангажиментът на изпълнителната власт – на министъра на икономиката и енергетиката, да проведе своите разговори и да убеди

в прогнозируема среда за бъдещи периоди. Системата има необходимост да да бъде успокоена, да не бъде анатемосвана – системата, като работещи в енергийния отрасъл. Тук става въпрос за един цял регион – мините от Маришкия басейн, тези, които се притесняват за работните си места. След приемането на тези промени искрено се надявам, че ще вдъхнем увереност в тях, че секторът ще бъде запазен като термично производство на електроенергия, като добив на въглища и за тях, и техните семейства поминъкът ще е гарантиран. Всички тези мерки са необходими точно сега, в този период, в който социолозите твърдят, че рейтингът на Българския парламент е нисък и ние не можем да го отречем. Причината не е само в парламентарните групи, които участват в работата на Народното събрание. Според мен по-голяма е причината или повече вина имат тези, които не участват в работата. Но нека не ги критикуваме за минали периоди, а нека да правим стъпка по стъпка това, което се очаква от нас – аргументирано, използвайки експертния потенциал на нацията, за да убедим хората, които и в момента се бунтуват като съзнание, като необходимост от успокояване. Мисля, че това са стъпките и Българският парламент заедно с Вас трябва да докаже, че е институцията, която ще бъде водеща в този мандат на правителството на Пламен Орешарски в пряка връзка с изпълнителната власт, защото необходимостта от симбиоза между изпълнителна и законодателна власт

от икономическо напрежение в обществото. Нужната мярка за стабилизиране състоянието на дружеството е осигуряване на работа на производство на дружеството. Именно в новата редакция на чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се урежда такава мярка, която да осигури възможността държавните производители на енергия да работят, тъй като се предвижда, че НЕК ще изкупува преимуществено електроенергията, която е с най-ниска цена, от евтините източници на енергия – АЕЦ и Марица изток. Ето защо приветствам тази промяна, която има като полезна последица ребалансирането на енергийната система, социална и икономическа стабилност. Това означава, че ТЕЦ „Марица изток 2” ще работи на пълна мощност, мините ще добиват въглища и това ще осигури поминъка в моя избирателен район. Благодаря. Благодаря. Има ли желаещи за реплики към изказването на народния представител? Няма. Уважаеми колеги, предлагам да допуснем в залата за участие в дискусията представители на ДКЕВР, а именно Анжела Тонева – председател на ДКЕВР, Илиян Борисов Илиев – член на ДКЕВР, Еленко Божков – член, Димитър Димитров,

лицата, за които гласувахме влизане в пленарната зала.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Вземам думата по законопроекта в един малко по-различен аспект. Разбира се, че ситуацията в момента с цените на електроенергията е, меко казано, притеснителна. Разбира се, че те бяха повод за възникването на социално напрежение и трябва да бъдат взети мерки. Това е така. енергетиката е сложен комплекс. Цените в един отрасъл се определят от състоянието на цените в друг подотрасъл. Ако ние в момента се занимаваме с електропроизводството и със състоянието на операторите на мрежата, само с този въпрос, ще постигнем временен ефект. Затова искам да обърна внимание върху по-нататъшната ни работа – да не приключваме дотук с въпроса за енергетиката, да обърнем внимание на всички подотрасли на този пазар и режимите на регулация. Тук ще се спра на вътрешния пазар на газовите доставки.

Въпросът е, че няма особена логика да съществува такъв режим, тъй като ако електропроизводството в България произвежда електрическа енергия, то за природния газ нещата мисля, че са ясни и доста дълго и обхватно е говорено.

Причината е лицензионният режим, който е въведен преди 10 15 години. Там съществуват същите оператори в едни големи райони, които преценяват сами кога, къде и как да направят инвестиции. Инвестиционният пазар в този подотрасъл, както и цените са поверени на тези оператори и съществува един гигантски монопол. Само че този монопол някак си остава скрит зад монопола на електропотреблението, тъй като е известно, че електропотреблението е част от една да я наречем социална дейност, докато газовият пазар е просто пазар. Но развитието на газопреносната мрежа и на този подотрасъл в енергетиката крие сериозни възможности за намаляването на цените и общата енергийна тежест върху потребителите. Затова се обръщам и към колегите от Народното събрание, и към господин министъра в една сравнително близка перспектива, а може би през есенната сесия отново да се върнем на този въпрос. Регулацията на газовия пазар в момента отдавна е изостанала от това, което трябва да бъде, от това, което е в Европа. Общата философия, в която един лицензиант на определен газоразпределителен преценява всички инвестиции от гледна точка на собствените си възможности, а не от гледна точка на потребителите, води до сегашната стагнация. Нека да се разреши на българските общини отново да изграждат газоразпределителни мрежи, какво лошо има в това? Така само ще се увеличат възможностите за енергийни алтернативи пред гражданите. За такъв монопол става въпрос. Благодаря на всички за вниманието. Надявам се, че че ремонтът на Закона за енергетиката няма да бъде подчинен на спешната необходимост към момента и че ще се върнем към него цялостно, дано да е така, в един спокоен тон, в една спокойна обстановка, за да преценим кое е онова, което прави крайните цени на енергоносителите в България непосилни за гражданите. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Сигурно Ви омръзна да ме гледате през този месец от трибуната, обаче искам да кажа още няколко неща по повод законопроекта, които колегите не споменаха. Преди всичко искам да споделя с Вас философията на този законопроект и следващия, който ще гледаме след малко. Това е философия на кризата,

система. За да може това да се случи, колегите обширно говориха за някои от основните мерки. За мен е важно обаче да подчертая две, които наистина ще доведат до решаване на основния проблем частично. частично. Основният проблем на електроенергийната система в страната е липсата на средства. Ако продължи регулацията по този начин, както е в момента, до края на годината дупката в системата ще бъде над 1 млрд. лв. Затова мерките, които са предвидени, са в посока търсене на средства за запушване на тази дупка и на възможности за намаляване на цената. Две от тези мерки са следните. Едната е, че с промените се гарантира отпадането на така наречените „добавки” в таксата за пренос, което ще отпуши българския износ. Вчера, мисля, говорихме надълго и нашироко как са възникнали тези добавки. С тези промени българският износ ще се отпуши. Не вярвайте на тези, които дълго и напоително ни убеждаваха, че нямало пазар за българската електроенергия. Пазар има и то на много хубави цени в момента. Когато износът се възстанови, след няколко месеца ще видите как голяма част от българските централи отново ще заработят. Тук ще подкрепя колежката Тотева, която е от Раднево, че когато това се случи наистина за миньорите от целия басейн ще настъпят по-светли дни. Другата основна мярка, която търси средства в системата, е затягане на регулацията на всички участници в пазара.

Да се върнем на темата. Затягането на регулацията е нещо, което гражданите силно очакваха от всички нас. Аз съм убеден, че новият състав на Държавната комисия, която всъщност е вносителят на тези регулации, това са хората, които наистина трябва да проверяват всички участници във веригата – доколко са им истински разходите, доколко са обосновани и дали цената, по която продават е реалната, без да ощетява нито тях, нито българските граждани. В крайна сметка това е само първата стъпка към една всеобхватна реформа на сектор „Енергетика“. В нашата предизборна програма са залегнали много следващите стъпки. Много важно е сега да приемем тези първи промени, за да може да осигурим спокойствието на българските граждани и спокойната работа на Парламента, така че в следващите няколко месеца целокупната българската общественост да се убеди, че ние сме тук, за да работим за тях. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Куюмджиев. Има ли реплики към изказването на народния представител Явор Куюмджиев?

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, Вие не бяхте вчера, защото вчерашната тема е свързана с днешната. Те са неотменима част от това, което трябва да се направи. Днешната тема, днешните промени и изменения в закона следват от вчерашната стратегия, всъщност това не е стратегия, а тактика, защото е в по-тесен план.

да спре свободното падане надолу и да предотврати онези 40%, които се готвиха и бяха неминуеми, ако беше продължило пагубното предишно управление и в това е надеждата.

и решително, защото ако не го направите, ще стигнете до положението на предишните управляващи. Аз и вчера казах, че с тези полумерки, палиативни мерки, ще бъдат разлаяни много кучета, но за да бъде решен въпросът, трябва да бъдат засегнати много олигархични интереси по цялата верига – от – до, в системата на енергетиката, за да може нещата да станат радикални. Не мислете, че ако електроразпределителните дружества останат в тези ръце, които са в момента,

ако не бъдат отнети лицензите, обществото ще се справи с регулативни мерки, с тази разбойническа политика и ограбване, което те осъществяват. Няма начин, няма шанс! Когато се касае до елемент от националната сигурност, какъвто е този, защото електроразпределението безспорно е елемент от националната сигурност, то тази сфера не може да бъде поверена на частни фирми. Тук трябва не държавен реглаж и контрол

да бъде поправена тази грешка и електроразпределителните дружества да се върнат в държавата. Това трябва да Ви бъде стратегията, иначе нито цените на тока могат решително да бъдат удържани или да паднат надолу, нито да се решат стратегическите проблеми на енергетиката, ако това не бъде направено. Другото, което трябва да се направи в стратегически план,

3“, в насоката преразглеждане на договорите с производството на ВЕИ-тата. Като казвам това, говорейки за преразглеждане, аз разбирам чисто юридическите възможности. В това отношение има минавайки се и през съд, тези договори да бъдат преразгледани, защото те просто не се изпълняват. Тогава, когато договори не се изпълняват или се или се правят нарушения, логично и нормално е тази от страните, в чийто ущърб се правят нарушенията, да поиска тяхното разваляне и преразглеждане, защото много от тези договори са сключени в нарушение на законови разпоредби, на стратегия.

би трябвало да бъдат направени след либерализирането на пазара, те са направени обаче преди това. Знаем, че либерализация на пазара все още няма. Това са договори, които много често са нищожни и всичко това, ако мине през съд, ще придобие съвсем други параметри, съвсем друго значение, съвсем друг смисъл. Направете така, че да стане ясно какви са участията и собствеността

Не са ясни едни 10-15%, господин министър, дължи се обяснение на обществото чии са те. Те не са само американски, там има някакво друго участие. Тук от дясната страна имаше едни гръмогласни хора, които със зъби и нокти защитаваха определени интереси на тези централи. Аз имам информация, че те са свързани не просто лобистки, а и по отношение на собственост и участие.

Всичко това предстои да се направи. Това са все въпроси и въпроси, на които трябва да се отговори и да се започне да се изрива това гюбре, защото наслояването е в продължение на десетилетия.

Да прилеем от една държавна мощност, да намалим, за да можем оттам да извлечем резерв за стопиране или за намаляването на цените, но по отношение на така наречените „частни интереси” нищо не се пипа.

ако не се направят нещата в този смисъл, моето убеждение е, че сме изправени пред поредния провал, а това ще бъде върху българските граждани. Имайте предвид и друго. През всички тези десетилетия цялата система беше водена и изкуствено докарана до това състояние с цел да бъде приватизирана, казвам го в кавички. казвам го в кавички. Това трябва да стане ясно на обществото. В това отношение трябва да се представят факти и доказателства, защото в края на миналия мандат, основно тезите бяха, че видите ли НЕК свършва и умира, и дайте да продадем първо пробваше се реакцията на обществото, а то не реагира, мереше се температурата

Има ли реплики към изказването на господин Шопов? Господин министър, и Вие, а предполагам и представителите на ДКЕВР, ще изразите мнение след приключване на дебата. Заповядайте за изказване, госпожо Нинова.

за намаляване цените на енергоносителите. Нашата работа като законодателен орган ще свършим, но от тук нататък в ход е Държавата комисия за енергийно и водно регулиране, като независим орган, който трябва да предприеме съответните действия и да дадат реален резултат. Затова въпросът ми е към тях – знам, че има срокове, но въпреки това моля да обясните, за да чуят и българските граждани, кога, в какъв порядък комисията ще вземе решение вследствие на тези законодателни промени,

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз не съм специалист по енергетика, но като юрист много проблеми на хората минаха през моята кантора, минаха през конкретни казуси. Затова си позволявам днес в присъствието на членовете на ДКЕВР да поставя въпрос, който е изключително важен за отделния човек. Има една поговорка, че законът е врата у пόле. Особено за българите това много важи и каквито и прекрасни закони да приемаме, ако те се заобикалят и се търсят начини за неутрализиране на тяхното действие, за отделния човек това е непреодолимо. Повод за тези мои мисли са безбройните дела, заведени от хората в стотици съдилища на България по повод нерегламентираното едностранно коригиране на сметките и начина на една, според мен, чисто измислена схема, за рекет върху населението чрез така нареченото „неправомерно скачване и ползване на енергия”, чрез които се завишаваха незаконосъобразно сметките на отделните потребители. По този начин се искаха по две три хиляди лева от домакинство по наказателните норми. Естествено, при тези, които имаха пари да заведат дела, се установиха неравноправните клаузи на общите условия, но много, много граждани поради състоянието, в което се намираха, не можеха да установят незаконосъобразността на тези сметки.

упражнява контрол върху изпълнението на общите условия на енергоразпределителните дружества, с което да защити правата и интересите на потребителите. Само по този начин всеки гражданин ще усеща изпълнението на функциите на държавните органи. С оглед на това взех думата – за да призова

уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Днес разискваме един изключително важен за българското общество и за обедняла, бедняшка България проблем – въпроса с цената на електроенергията. Разбира се, от тази трибуна аз ще подкрепя тези промени. Благодаря на Енергийната комисия, затова че тя спешно се зае с проблема. Няма смисъл обаче да се лъжем, трябва да признаем истината: това са не животоспасяващи, а болкоуспокояващи средства. В областта на енергетиката ние развалихме къща, за да направим колиба. Аз съм депутат от 6.многомандатен Врачански район – там, където кървят

На мраморния площад на Враца пред неумиращото сърце на Ботев съм се клел, че ще си върнем България! Искам тук да поставя въпроса, повдигнат и от господин Шопов, и от Красимир Янков за това, че днес сърбаме супата с хлебарки, както се казва, натворена през тези 23 години.

България, приватизираха кръвоносната система на българската енергетика. В знаменитата книга на Грегъри Паласт „Глобализаторът, който дойде от студа”, за изповедта на Джоузеф Стиглиц, по предложената класификация ние се намираме в днешния етап 3.1, когато енергийните и естествените монополи са в ръцете на чужди компании. Ние, господин министър, не можем да се измъкнем от тази помпа, която изсмуква последните жизнени сили на нашия народ, ако не създадем стратегия за възстановяване на суверенитета в енергетиката на българската държава и българската нация.

българската индустрия, която беше унищожена, са част от глобализационен план, за който днес отсъстващите от тази зала зала дни и години наред ни уверяваха, че нямаме нужда от нови енергийни източници. Това не може да продължава. Аз съм сигурен, че българският народ ще оцени по достойнство тези опити да сложим мехлем върху неговата най-голяма рана. Сигурен съм обаче, че неговите очаквания отиват и по-далече – те са там – към възвръщане на енергийния суверенитет на България. Сигурен съм, че отново ще израсне гривата на българския енергиен лъв. Сигурен съм, че той няма да бъде домашна мъркаща котка.

и в този смисъл аз вярвам, че тя ще пребъде! България ще пребъде въпреки всичко, въпреки енергийната скопеност, в която днес се намира тя, въпреки опитите да бъдат приватизирани, да бъдат ограбени от народа и последните негови достояния. България ще пребъде въпреки всичко! Аз Ви предлагам: подкрепете този закон като първа крачка

Не виждам желаещи. Има ли заявки за други изказвания? Заповядайте, господин Аталай. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Минахме през лъва, стигнахме до котката.

Още в началото ще направя едно отклонение. Господин министър, уважаеми колеги, енергетиката е много сериозен отрасъл, където работят много сериозни експерти и специалисти, произведената продукция се ползва от цялото общество. Винаги съм я сравнявал с футболен отбор, където играят футболисти,

и като че ли се опитва да вкара гол и успя да направи това, и то само в сферата или в сектора, където Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не можа да си свърши съответно работата.

Това е непрозрачното и неефективно управление на енергийния отрасъл, разбира се, подкрепено с лоша икономическа политика. Всъщност, такава политика липсваше.

Тази политика в голяма степен подпомогна за това, че вече има много фалити на фирми, повишаване на безработицата и увеличаване на хората, които се намират под прага на енергийна бедност. Състоянието на енергетиката, уважаеми господин министър, и високият процент на енергийно бедни български граждани налагат тези спешни, експертни решения, адекватни мерки, адекватни мнения, за да се осигури промяна за функциониране на модела, на сектора, за постигане на устойчивост при производството и потреблението на енергия, уважаеми колеги.

експерти и специалисти в енергийната система, когато кажат че ще направят временна схема, тя винаги работи по-дълго от постоянната схема за работа. Връщайки се към мотивите на този законопроект и към същността на законодателните промени, първо, искам да кажа, че те са в пълно съответствие с препоръките, изложени в Доклада от проверката на Европейската комисия през 2013 г. Тази политика и тази проверка бяха изискани от предишното правителство. Идентифицираните в доклада проблеми и препоръки за оздравяване на енергийния сектор, паралелно с предложените промени в разработените законопроекти ни дават основание да вярваме, че натрупаните проблеми ще бъдат или ще започнем да ги разрешаваме.

Основните цели, заложени в законопроекта, се постигат чрез промените в следните направления. Първо, регламентиране на мерките за осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия и действията на операторите на мрежи в тази връзка. Предлагат се промени в съществуващите текстове, свързани с възможността операторите на мрежи временно да могат да ограничават производството на електрическа енергия от определени производства, които генерират неустойчивост. Досега, уважаеми колеги, всичко това, което се правеше, мога да Ви кажа, че беше незаконно. И затова всички дела, които в момента ги печелят онези производствени предприятия, които по една или друга причина бяха ограничени в тяхното си производство, те не бяха в законова рамка. Мисля, че с това изменение и допълнение регламентираме подхода, че всеки, който произвежда определена електроенергия и е готов да се включи в енергийната система, Държавната комисия по енергийно регулиране ще има възможността, както и електросистемният оператор, да прецени, че този производител може да дебалансира системата и поради тази причина ще бъде ограничен. Точно и ясно.

чл. 94а в Закона за енергетиката за увеличаване дела на свободния пазар. Уважаеми колеги, ние от много време говорим, че един от начините, един от принципите и методите, по който можем да постигнем намаляване на цената или да постигнем реалната цена за крайните крайните клиенти, е уреждане на свободния пазар и то за сметка на крайните снабдители на регулирания пазар. Другата важна характеристика на този нов механизъм е новата система за разпределение на разходите много важен елемент. Тези разходи досега бяха разпределяни по един принцип, че те бяха включени директно в цената на преноса. Тези разходи произтичат от задълженията, разбира се, на обществения доставчик и на крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия на преференциални цени по дългосрочни договори и за студен резерв. Тези разходи, ако мога да се изразя така, досега натоварваха такса „пренос”, цена „пренос”, както искате така разбирайте, а сега даваме възможност на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране всички тези преференциални цени и всички онези надбавки според сключените преди, господин Шопов, договори, поради това че когато сме изпълнявали индикативните цели по изисквания за отстраняване и пускане в експлоатация на възобновяемите енергийни източници, всички тези преференциални цени вече няма да бъдат в системата системата на преноса, при електросистемния оператор с една цел – за да можем да дадем възможност на нашата електроенергийна система, на нашите производители да изнасят произведената електроенергия, съобразявайки се с онези цени, които имат другите електросистемни оператори в съседни наши държави, включително, разбира се, и в европейските страни. Чрез тези изменения постигаме и още нещо – подобряване на обективността, ефективността и прозрачността на регулаторната рамка. Или тук може би е мястото да Ви кажа

ние знаем Фидосова, вече казахме, че ще бъде Искренова, но тук е мястото да Ви кажа, че всички тези изменения и допълнения, които днес ще гласуваме, колеги, не ни дават възможност, не даваме онази свобода на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да работят само в една насока, а именно да намаляват цената на електроенергията. всички тези изменения ние даваме възможност на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да могат да регулират прозрачно, ефективно всички онези процеси, които ще се случват от тук нататък. И затова аз Ви моля в най-близко бъдеще, господин министър, да седнем от тази зала да направим изменения и допълнения в правомощията на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, като първо определим тази комисия дали ще бъде държавна комисия или ще бъде като истински регулаторен орган, както са всички други регулаторни органи. За да не говорим от тази трибуна постоянно, че тази комисия е зависима от изпълнителната власт и изпълнява определени решения само на министъра на определената политическа сила, която е на власт. Ние, уважаеми колеги, това нещо трябва да изпълним и то не само защото го изисква прозрачността, обективността и реалните разходи, които трябва да бъдат отчетени в сметките на електроенергия, топлоенергия, всички видове енергии, но и да дадем възможност на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да може да работи наистина като независим орган. Следващото, което постигаме с тези промени, е образуването на съществуващи добавки в цената на електроенергията по начин, че те да бъдат обективни. След това, регламентирането на нова система за оценка на необходимия за енергийната система процент на студения резерв и договорирането му на принципа на открити и прозрачни тръжни процедури. Аз мога да Ви кажа, че досега принципът, начинът и методът на определянето на студения резерв наистина беше непрозрачен, но и това предложение, което имаме в момента между първо и второ четене, уважаеми колеги, трябва да търпи промени и изменения, защото не става ясно,

студеният резерв да може да бъде постигнат до най-високата цена, която би трябвало да се определя от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Тук има неяснота, уважаеми колеги, и ние трябва да променим това между първо и второ четене. Разбира се, имаме и други промени. Ще се спра на два други нови принципа, които са залегнали в законопроектите с оглед постигане на висока сигурност на доставките на електрическа енергия до клиентите на доставчика от последна инстанция и и избягване на кръстосаното субсидиране. Законът го задължава да изкупува енергията само от обществения доставчик или, разбирайте, само от националната електрическа компания. И следващата цел това, което преди малко споменах, следващата, най-важната цел, която ще се постигне, даване на възможност на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да могат да влязат в електроенергийните предприятия или предприятията при крайния снабдител, да могат да правят проверки, ревизии, за да могат да установят истинските разходи, които влизат в цената на електроенергията, а тези разходи дотук се изискват само чрез чрез фактурираните или счетоводните документи, които се представят в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Уважаеми колеги, ще спра дотук и ще Ви помоля да приемем на първо четене измененията и допълненията в Закона за енергетиката и ще предложа, госпожо председател, да удължим времето, за да можем да приемем и втория закон Закона за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите енергийни източници, за да можем да дадем възможност на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране до 1 юли да може да извърши всички промени, които са необходими. Благодаря Ви. Благодаря, господин Аталай. Моля парламентарните групи да стигнете до общо мнение по отношение на това дали да удължим времето на заседанието до контрола,

постигане намаляване цената на тока в срок – от началото на юли. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, излизам за противно становище на направеното процедурно предложение. Считам, че вторият

„Атака” имаме своите въпроси към министрите, което би означавало, че няма да можем да си ги зададем. Впрочем това се отнася и до другите парламентарни групи. групи. Ние като опозиция особено държим на това графикът на парламентарния контрол да се спазва и да се осъществява. за сметките за тока – да продължим пленарното заседание след парламентарния контрол. Мисля, че дължим това на българските граждани. Просто се разберете дали продължаваме заседанието до гласуване на двата законопроекта и след това провеждаме контрола, или провеждаме контрола и след това продължаваме пленарното заседание. Хората имат очаквания към нас. Така че разберете се кой от двата варианта – целта би следвало да бъде една и съща. Днес, след достатъчно обстойни дебати, след възможност всеки да си каже мнението, двата законопроекта да бъдат приети.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране! Считам, че е редно да довършим дебата – Вие преценявате, разбира се, да се гласуват законопроектите и след това да преминем към парламентарен контрол. Бих искал да взема отношение по законопроекта. Първо да благодаря на Комисията по енергетика

тъй като считам, че именно този законопроект съдържа спешни мерки, това са наистина кризисни мерки, уважаеми дами и господа народни представители, за да спасим системата. Първата ни цел е да спасим системата и след това да има една дългосрочна стратегия – да се реформира. С този законопроект ние ще отпушим износа, така че да влязат свежи пари в системата – в момента няма никакви пари в нея и фирмите са задлъжнели. Уважаеми дами и господа, бих искал да кажа нещо много важно и да ме чуете. От днес ще започне огромен натиск срещу Вас. От днес ще започне натиск законопроектът да бъде променян! От днес ще започне да Ви се обяснява как има некомпетентни хора, как не се разбират нещата, как всичко трябва да остане постарому! Тук има хора – може би ще се застъпят големи интереси! Тук не става въпрос за един, два или три милиона! Тук става въпрос за стотици милиони! Не се поддавайте на този натиск! Мислете преди всичко за хората, защото чрез това гласуване ще застанете доблестно пред тях и ще им обясните защо в момента

Много е важно, когато се срещате с избирателите, да им обясните, че отсега нататък тази евтина енергия ще влезе в домовете им! им! На мен ми е трудно да обясня защо в момента двата ядрени блока едвам работят! Защо в момента тази най-евтина енергия не се изкупува приоритетно? Защото преди това има сключени договори, по които приоритетно изкупуват скъпата енергия! Отсега нататък този модел ще се промени! Това е целта на законопроекта. Уверявам Ви, по вестниците ще се пише какво ли не. Ще се излее голяма помия както върху министерството, така и върху комисията! Не отстъпвайте! Сега е моментът да върнем българската енергетика на българския народ! Тя е наша! Сега е моментът България да печели от българската енергетика! Само с този законопроект, само по този начин отново можем да накараме хората да повярват, че имаме достоен Парламент и правителство, което мисли за техните интереси! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин министър. Господин Станилов, изказванията от парламентарни групи като че ли бяха приключили, но заповядайте.

Искам да кажа, че господин министърът пропусна една малка подробност. Надявам се, че няма да се засегне. Подробността е кой е сключил тези договори – имена, господин министър! И тези хора трябва да бъдат дадени под съд за нанасяне вреди на държавата в особено големи размери. Тези хора – същите! И онзи човек, дето продаде миноритарния дял на ЕРП-тата – също.

Добър ден и благодаря за предоставената възможност! Дами и господа, бих искала да благодаря за това, което чух в тази зала, а именно за амбицията да започнем с първата крачка, която ще даде възможност за намаляване на разходите на енергийните предприятия. Считам, че това, което чух, относно независимостта и ролята на регулатора, ще бъде изпълнено. Първото условие, за да може да се подобри управлението на електроенергийните дружества, е регулаторът да бъде независим. Второто условие, за да бъде спечелено пък и доверието на обществото, е той да бъде максимално прозрачен. Считам, че сме започнали стъпките в тази посока. За първи път ще започнем да публикуваме протоколите от откритите заседания на сайта на нашата комисия. Поканили сме всички представители на обществени организации да работят заедно с нас, поне да чуят проблемите, такива каквито са. Ще бъда благодарна, ако приемете промените, които са предложени в тези два законопроекта, поради това че те наистина създават възможност за ограничаване на част от разходите. Считам, че амбицията на комисията да бъде партньор и на обществото, и на неговите представители в Народното събрание може да бъде реализирана. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Тонева. Има ли други желаещи за изказвания, за да няма ощетени народни представители? Ако – не, преминаваме към гласуване. Обсъждани бяха два законопроекта – първият, Закон Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с вносители Явор Куюмджиев и група народни представители, който се подкрепя от Комисията по енергетика, и другият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от народните представители Делян Добрев, Искра Фидосова и Ивайло Московски, който не се подкрепя от Комисията по енергетика. Ще гласуваме законопроектите по реда на тяхното постъпване и представяне в пленарната зала. Подлагам на гласуване, първо, законопроекта, внесен от господин Явор Куюмджиев и група народни представители, за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Моля, режим на гласуване.

и другият – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от народните представители Делян Добрев, Искра Фидосова и Ивайло Московски, който не се

на гласуване. Гласували 112 народни представители: за 2, против 96, въздържали се 14. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, предложен от Делян Добрев, Искра Фидосова и Ивайло Московски не е приет.

да гласуваме оставките на двама народни представители, които са ги депозирали днес в Народното събрание. Постъпило е искане от Павел Маринов Маринов, народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България, избран във 2. Бургаски многомандатен избирателен район, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка пред Народното събрание. Ще Ви предложа Проект за решение: „РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република Прекратява пълномощията на Павел Маринов Маринов, като народен представител от 2. многомандатен избирателен район, Бургаски”. Има ли изказвания по Проекта за решение? Не виждам. Моля, режим на гласуване за Проекта за решение.

Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

от Росен Малинов Малинов, народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България, избран в 24. многомандатен избирателен район, София, със следното съдържание: „Уважаеми господин председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка пред Народното събрание”. Предлагам Ви Проект за решение по подадената оставка от народния представител Росен Малинов:

Няма. Режим на гласуване по Проекта за решение.

да продължим сега с втория законопроект, след това да има почивка, и след това – парламентарен контрол. Моля да гласуваме. Уважаеми колеги, моля да гласуваме направеното процедурно предложение. Гласували

№ 354-01-24, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова, Рамадан Аталай и Христо Бисеров на 18 юни 2013 г. На заседание, проведено на 19 юни 2013 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 354-01-24, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители. На заседанието присъстваха Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, Анжела Тонева – председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,

Иван Хиновски и Христо Казанджиев – експерти в областта на енергетиката, и Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ. Законопроектът има за основна цел стимулиране на пазара на електрическата енергия, ефективно управление на мощностите, балансиране на електроенергийната система, както и създаване на условия за прозрачна и ефективна работа.

от Закона за енергетиката, между всички потребители на вътрешния пазар. В изпълнение на задължението за въвеждане на изискванията на Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в чл. 58, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност със създаване на т. 6 се предвижда средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове за периода 1 декември 2012 до 30 юни 2014 г. да се използват за покриване на разходите, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по енергетика с 10 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията

Желае ли представител на вносителите да представи законопроекта? Заповядайте, господин Куюмджиев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Аталай Ви представи техническия език, на който

Става въпрос за две много прости промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които вървят в пакет с промените, които току-що приехме, за което аз искрено Ви благодаря. Тези две малки промени са свързани с два от основните проблеми, които преждеуправляващите създадоха в системата, казвам го с ирония – да включат в системата над 1000 мегавата фотоволтаични централи и предизвикаха огромен хаос в цялата система. Този хаос беше, защото по данни на електроенергийния системен оператор през 2010 г., когато те бяха на власт, българската електроенергийна система можеше да понесе максимум 600 мегавата слънчеви централи, и то до 2020 г. Към момента благодарение на техните усилия имаме над 1100 мегавата от тези централи, а сме 2013 г. Понасянето от системата се разбира в две посоки – финансово и чисто технически. Без да изпадам в подробности, финансовата страна на този проблем предизвика в голяма степен хаос в енергетиката и липсата на средства. В отчаяния си опит да решат този проблем, преждеуправляващите въведоха в таксата „пренос” добавка „зелена енергия”, с която се опитаха да запушат дупката, предизвикана от наличието на ненужно ненужно голямо количество слънчеви централи в системата. По този начин предизвикаха нарастване на тази такса „пренос” и невъзможност българската енергия от евтините национални източници да бъде продавана в чужбина. Тази промяна в чл. 6, т. 2 дава възможност зелената добавка от такса „пренос” да отпадне, което в в комплекс с останалите мерки от предишното гласуване ще позволи в много кратък период износът на електроенергия да се възстанови. Както каза господин министърът, ще даде глътка въздух на енергетиката, защото ще осигури свежи средства от износа на електроенергия за цялата система. че до 1 януари, на практика до края на миналата година винаги износът е балансирал във финансово отношение електроенергийната система на страната. Благодарение на тези пари до този момент – допреди няколко месеца, се е успявало да се поддържа сравнително приемлива цена на електричеството и да не се получават сривове във финансирането на всички участници във веригата. За пръв път се допусна системата да стигне до този колапс. Пожелавам Ви, както и при предишното гласуване, да подкрепим тази промяна и да осигурим отново възвръщането на износа на България. На финала ще Ви обясня и втората промяна в този закон. Става въпрос за разрешение на държавните органи да използват средствата, натрупани от продажба на зелени сертификати, за компенсиране на разходите на тези ВЕИ-та, защото нашата задача не е да накажем тези хора, които вярвайки на една измамна власт, бяха инвестирали средства в развитието на възобновяеми източници. В много случаи става въпрос и за хора, които са заложили цялото си имущество, всичките си доходи, за да направят нещо, което беше позволено от правителството. Това, че онова правителство беше извършило груба грешка, не означава, че тези хора трябва да бъдат наказани. Затова с втората промяна се дава възможност разходите на тези ВЕИ-та да бъдат покривани с продажбите на зелени сертификати, така че да няма ощетени в системата освен олигархични интереси, които не са в полза на обществото. Благодаря. Благодаря Ви, господин Куюмджиев. Откривам дебатите по законопроекта. Желаещи за изказвания? Уважаеми колеги, промяната в дневния ред не означава, че дебатът не трябва да се състои.

Заповядайте, господин Аталай, Уважаеми колеги, все пак само няколко думи. С предишния закон направихме няколко неща,

обществения доставчик; създадохме възможност за прехвърляне на необходимите разходи, произтичащи като задължение към обществото, по-просто да кажем, таксите, които плащаме за зелена, кафява енергия ги прехвърлихме към производителите; дадохме възможност на електроенергийния системен оператор да балансира системата, всъщност дадохме възможност на електроенергийния системен оператор да ограничи производството на енергия в системата, когато не е необходимо, поради простата причина че ще дебалансира системата.

които влизат в цената на електроенергията. Сега обаче пристъпваме към действие, което, така както е записано в този закон, не е приемлив. С това действие, което днес ще направим и с измененията и допълненията между първо и второ четене, ще дадем възможност реално да бъде намалена цената на електроенергията. Опитвам се да го кажа с по-обикновени изрази, за да не чуем утре, че сме приели нещо, което нито е работещо, нито може да влезе в действие. това е необходимост. Ако Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, министерството и ние, народните представители, намерим законовата форма как да регламентираме всички онези постъпления от продажба на емисии, да бъдат приети, внесени в този фонд, който пишем в момента, разбирайте Фонда за енергийна ефективност и ако намерим регламента и начина как оттам да измъкнем тези средства, за да покрием онези разходи, които сега плаща крайният клиент, а тези разходи да ги поеме този фонд, смятам, че сме отговорили на определените изисквания и тогава и аз аз ще се включа в емоционалното изказване на министъра от тази трибуна. Колеги, предлагам Ви да приемем този законопроект

Благодаря Ви, господин Аталай, за изказването. Има ли реплики към господин Аталай? Няма. Други желаещи за изказване? Заповядайте, господин Шопов.

необходим. Считам, че този закон е по-конфликтен и от предишния, защото с този закон се засягат още по-непосредствено и то частни интереси. Тук ще има голям вой, по-голям отколкото по отношение на мерките, които се предприемат в предишния законопроект, затова трябваше да се чуят мненията, становищата и да се

Той не заслужава това, той е много важен! Ще Ви подскажа едни други мерки, които не са толкова законови и няма да се уредят със закона, за да решите някои проблеми. Обърнете внимание на всеки конкретен договор. Възложете на юристите в министерството да прегледат договор по договор, процедура по процедура, по които са издавани разрешенията, процедурите по разрешенията разрешенията и мощностите и ще видите страшно много нарушения. Вие не сте юрист, тук има юристи и знаят какво значи чл. 26 от ЗЗД, в Търговския закон има аналогични разпоредби за нищожност на договорите. На всички ни е известно при каква административна вакханлия и при каква кампанийност – тя беше нездрава и престъпна – се вадеха разрешенията в нарушение на екологични норми, на законови норми.

нормите на печалба, процентите бяха огромни, сигурно и при най-престъпните дейности няма такъв процент, ще констатирате договори, пуснати мощности и в крайна сметка при едни въпиющи въпиющи правонарушения. Така че това е другият път да се извлече още ресурс. Там, където има тежки закононарушения, си има начин, има си ред, има си съд, защото нещата могат да бъдат отнесени и дотам, и ще видите какво може да се направи за поевтиняване цената на енергията. Предлагам Ви да използвате също този подход и да го употребите за благото на обществото и за поевтиняването цената на тока.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Шопов, с с частта за преглед на всички договори и за установяване на нарушения в тези договори съм съгласен. Но като че ли няма да мога да се съглася, че народните представители, които се запознаха с предложението, са участвали във вземане на решение в интерес на частни интереси. Няма нито един народен представител в Енергийната комисия, който по време на заседанието и преди това, когато се запознаха с този законопроект, да е защитил някакъв частен интерес, защото искаме да намалим цената на електроенергията за крайния потребител. Ако защитата за намаляване на цената на електроенергията, която крайният потребител ще усети в джоба си, е частен интерес, това го възприемам. Но още веднъж Ви казвам, начинът, методът, регламентът, който трябва да се направи между първо и второ четене, трябва да бъде така, че

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Шопов, колеги! Напълно съм съгласен с Вас за това, че има много големи недоразумения, ако щете, може би и престъпления, извършени по време на присъединяването през последните години. Убеден съм в това, че трябва да се намери постоянно и стабилно решение на всички тези въпроси. От друга страна, трябва да осъзнаем, че създаването на престъпни условия не оправдава тези, които са ги създали, но не прави виновни тези, които са ги използвали, или перифразирано не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я е дал. Не трябва императивно да наказваме хората, които са използвали една система, която в този момент е изглеждала законно, и да Това, което искам още също да подчертая, е, че тези два законопроекта са всъщност първата стъпка в правилната посока, Между първо и второ четене ще имаме възможност да прецизираме текстовете, но дори и след като, надявам се, ги приемем на второ четене, след като българските граждани усетят първата първата вълна на облекчение с намаляването на сметките на тока, ще имаме достатъчно време да въведем истински порядък в целия енергиен сектор и в частност в сектора на възобновяемите енергийни източници. Казвайки това, искам отново да повторя: не съм убеден, че наказването на инвеститорите в този сектор е правилната посока. По скоро си мисля, че трябва да направим усилия да намерим такъв баланс, че всички да са спокойни, всички да са щастливи и всички да вярват в това, че България се връща към нормалността, към една държава, в която правилата не се променят всеки ден и в която, когато инвестираш и държавата ти казва, че след 15 години нищо няма да се променя в твоя договор, това наистина да бъде така.

Репликите и на двамата репликиращи ме отчаяха буквално. Виждам, че няма воля. Господин Куюмджев, щастие може да има само през комунизма, който не се състоя. Не може да има всеобщо щастие! Относително щастие може да има в едно общество само тогава, когато бъде защитен интересът на обществото и на мнозинството от българските граждани. Така че не може без да се засегнат интереси. Не може да минем под това, че хората едва ли не са се доверили, направили и пострадали. Те активно участваха в цялата корупция и цялата мръсна схема – тези, които Вие се опитвате да оправдаете, понеже нали се били доверили. Тези хора ходиха с торбите си с пари при предишните управляващи, за да се пренебрегнат условия, правила, екологични норми. И договорите, които те сключваха и влизаха в цялата тази схема, си бяха чисто престъпни. Тук не става въпрос за излъгани инвеститори, става въпрос за хора, които всички знаем и можем да ги назовем по имена, играеха в цялата корупционна и престъпна схема, йерархия, технология отдолу до горе, като се почне от „обикновения” инвеститор, дребен, с няколко перчици, до горе.

Откъде знаете, че другите 15-20 души от комисията не са участвали точно в тези схеми? Участвали са! И от БСП участваха, и от ДПС участваха! Единствено от „Атака” не са участвали в тези схеми за допускането на тези мощности, за които сега се каем, че били стигнали до едни хиперболизирани степени и размери. Оставете сегашната комисия, тя не е започнала да работи, за нея не можем да говорим изобщо засега и за в бъдеще. Говоря и мисля, че имате предвид предишната комисия. Така че тук не става въпрос да бъде поставено обществото пред свършен факт. Това е най-страшното нещо в политиката. Някой прави зулума, поставя обществото пред свършен факт и после, видите ли, хайде да нагодим нещата, за да не се сърди някой и бъдат всички щастливи, както каза господин Куюмджиев. Тук става въпрос за флагрантни нарушения, за висша корупция. Изкарайте данните, един разрез на тези, които направиха въпросните ВЕИ-та и ще видим по имена, по свързани фирми за какво става дума. Хайде сега да простим и да плащаме! Това ли е подходът, господин Куюмджиев? За това ли пледирате Вие? Затваряме си очите и продължаваме, защото...

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Ще подкрепя господин Аталай в това, което каза – че всъщност голямата крачка е промяната на този закон, голямата крачка в посока на ангажимента, приет вече от министъра на икономиката и енергетиката пред обществото за намаляване цената на електрическата енергия, заплащана от крайните консуматори. А в предния закон направихме няколко крачки, но истинската голяма крачка е в промяната на този закон. Длъжен съм да припомня както на Вас, уважаеми колеги, така и на министъра на икономиката и енергетиката, понеже и промяната на този закон е свързана с Директивата от 2009 г. № 29, че всъщност елементът, посоката точно с тази директива е променена, предходната е 278 от 2001 г. и тя е в посока на възобновяеми енергийни източници от гледна точка на достигане на средноевропейско равнище от 20% производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, за България до 16%, но в тази, новата директива, която управляващите от мандата на правителството на Бойко Борисов разбраха, след като я четоха близо три години, че в нея има елементи на енергийна ефективност. Тук е мястото да обърна внимание на изпълнителната власт, че това също е елемент от намаляване разходите на крайните консуматори за електроенергия. Нека днес, колеги, да направим тази крачка с промяната на Закона за възобновяеми и енергийни източници с апел към администрацията, която ще прилага този закон. Нека да бъде не само апел, а и пожелание към министъра на икономиката и енергетиката, защото моето усещане и усещането на хората кореспондира с нещо казано от Радой Ралин – занапред да има ангажимента и тази администрация, да не се ръководи от „каквото обядва, това изповядва”, господин министър. Благодаря Ви. Благодаря, господин Янков. Има ли желаещи за реплики към изказването? Няма. Има ли други заявки за изказване? Не Не виждам. Господин министър, желаете ли да кажете нещо? Не. Уважаеми членове на ДКЕВР, желаете ли думата? Не. Тогава ще подложа на гласуване разглеждания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници с вносители Явор Куюмджиев и група народни представители. Колеги, гласуваме на първо четене предложения законопроект. Гласували

Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма. С това Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници е приет на първо гласуване. Обявявам 15 минути почивка. Парламентарният контрол ще започне в 11,40 часа.